74.Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, siseminister Lauri Läänemets. ette antud kaheksa teemat, minu teada seitsme teema kohta on ka küsijaid. Nii et mul on ettepanek teile, et teeme nii nagu ikka: üks täpsustav ja üks lisaküsimus. Ja hakkame pihta. Esimese küsimuse küsib Riigikogu liige Tõnis Mölder, sellele vastab valitsuse liige, siseminister Lauri Läänemets ja teema on julgeolek. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Kõigepealt – ilusat jätkuvat aastat teile! Eelmise aasta lõpus saite te kuulsaks sellega, et Siseministeeriumi valitsemisalas tahtsite hakata üle Eesti koole ja lasteaedu ehitama ja renoveerima. See kahtlemata ei kuulu teie valitsemisalasse. Toona te rääkisite pikalt sellest, kuidas see ongi tänase koalitsiooni käekiri, kuidas on kokku lepitud selles, et katuserahasid – niinimetatud – või regionaalseid investeeringuid jaotataksegi poliitiliselt. Ja et see ligemale 10 miljonit eurot, mis teie valitsemise alla tuli, oligi poliitiline kokkulepe ja sellest olid kõik valitsuskoalitsiooni partnerid teadlikud. Õnneks parlament tegi siin oma tööd sisuliselt ja hästi ning suutis selle nii-öelda kobarkäki ära hoida.Minu küsimus teile on see. Parlamendi otsus oli selline, et see 10 miljonit peab jääma Siseministeeriumi valitsemisala piiresse. Minu küsimus ongi siit see: kas ja kuidas minister on otsustanud nüüd seda raha kasutada? Kas on tehtud siin meeleparandus ja seda raha kasutatakse sihtotstarbepäraselt? Olgem ausad, kui me vaatame seda aastavahetuse perioodi ja neid kriitilisi hetki, mis Eesti saartel toimus, kui olid suured tormid ja oli vaja panna proovile meie kriisivõimekus, siis väga paljud inimesed jäid hätta. Ilmselgelt see näitas seda, et ka teie valitsemisalas, konkreetselt päästevõimekuses on jätkuvalt puudujääke, ja ma arvan, et sinna oleks vaja lisaraha suunata. Nii et minu küsimus ongi teile see: kas meeleparandus on toimunud ja kuhu see koolidele mõeldud raha siis suunatakse? Lauri Läänemets, palun! Lauri Läänemets, palun! Jaa, aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! Austatud parlamendile ka head jätkuvat aastat! Teeme siis mõned täpsustused sellesse asja, teil see informatsioon ei ole kahjuks väga täpne.

See on number üks asi. Teine asi, tõesti parlamendis suure hoogtööga siin muudatusi tehti. Ma saan aru, et Keskerakond sealhulgas oli siis see, kes Siseministeeriumi valitsemisalast võttis sellest 10 miljonist ära investeeringud IT-süsteemidele,

peaaegu kõik erakonnad ühte meelt. Aga õnneks tõesti läbirääkimiste käigus õnnestus meil niimoodi kokku leppida, et see raha sinna tagasi sai. Aga nüüd, mis puudutab neid kriise, siis kohe

siis luua generaatorite ühendamise võimalusi, soetada sinna generaatoreid. Näiteks Saaremaa peaks saama umbes 250 000 – 300 000 eurot nende generaatorite soetamiseks, Hiiumaa kuskil sinna 100 000 euro kanti. See lahendab väga palju väikesaarte, või no ütleme nii, Eesti saarte

toetame ja tegutseme selle nimel, et ka vabatahtlike komandode hooned saaksid rohkem korda ja veel palju muud. Suur osa on planeeritud, kõik ei ole planeeritud, seepärast praegu täpsustada ei saa. Aga mis puudutab regionaalseid investeeringuid, siis ma arvan, et taasiseseisvunud Eesti Vabariigi üks suuremaid häbiplekke on regionaalpoliitika. Kui mitte parlament, kui mitte poliitikud, siis kes veel peaks tegema neid otsuseid, et raha ja elu jõuaks ka sinna, kus on vähem inimesi – ehk suurlinnadest välja. Sotsiaaldemokraadid ja mina seda meelt kindlasti oleme, et Riigikogu ja valitsus peaksid tegelema regionaalpoliitikaga rohkem. Ja nüüd palun täpsustav küsimus, Tõnis Mölder. Aitäh! No klaarime siis kõigepealt mõned asjad ära. Tõesti, kriis on olnud ja võimekust oli vaja tõsta, aga eelkõige parlament nägi seda, et on kriis ja võimekust on vaja tõsta Siseministeeriumi valitsemisalas. Teie nägemus oli see, et kriis on erakonna sees ja on vaja aidata erakonnakaaslasi üle Eesti regionaalsete Eesti regionaalsete investeeringute kaudu. Tegelikult, kui me seda tabelit vaatasime, mille te siia parlamendile esitasite, siis absoluutselt kõik investeeringud olid seotud teie erakonnakaaslastega. Aga jätame, see selleks. Ma iseenesest tunnustan teid selle eest, et Saaremaal ja Hiiumaal, kus ka teie erakond on võimuga seotud, tõesti seda võimekust tuleb tõsta. See on kiiduväärt ja siin kindlasti parlament sellist endale häälte ostmist ei näe.Aga ma tulen korra siiski selle juurde tagasi, mida eile oli võimalik ajakirjandusest lugeda: nimelt 2024. aasta kärped teie valitsemisalas. Tegemist on selles mõttes väga suure mure ja ohukohaga, seda väljendas ka Päästeameti juht. Ta ütles väga selgelt, et me peame arvestama, et Euroopas on sõda, ja praeguses olukorras sellisel

eelmise aasta lõpus vastu võetud eelarve annab Siseministeeriumi valitsemisalasse töötajatele eelkõige palgaraha juurde, samal ajal see palgaraha peaks olema järjepidev, mitte nii, et 2024. aastal me läheme kärpekääridega sinna kallale ja kõik hea tehtud töö läheb

ka teie valitsemisajal ette nähtud mõned päästekomandod sulgeda, et sealt 800 000 eurot kokku hoida. Ma ütlen, et see probleem lahendatakse ka järgmisel aastal ära. Kuna see puudutab järgmise aasta kärbet, siis ma selle eest olen hoolitsenud, selle pärast muretsema ei pea. Nüüd, mis oluline on, kui me räägime kriisidest ja elanikkonnakaitsest, siis tõesti lisaeelarvega 51 miljonit eurot näiteks Päästeametile on juurde tulnud. Selle eest on soetatud erinevaid varusid, teatud võimekust. Ja selle eest võib ka teile öelda aitäh, et võimekuste väljaarendamisega on tegeletud.

0,5% laiapindsesse riigikaitsesse. Täpselt samamoodi, nagu me oleme kokku leppinud, et 3% peab minema sõjalisse riigikaitsesse. Siis meil on võimalik pikaajaliselt erinevaid võimeid välja arendada, mida kogu selles valdkonnas on vaja teha. Me räägime katastroofimeditsiinist, me räägime evakuatsioonivõimekuse kasvatamisest, me räägime sireenidest,

ühtpidi koolitamist, harjutamist, mis meie ühiskonnas peaks saama normaalseks elu osaks, et kriisideks paremini valmis olla, ja teistpidi ka varjumiskohtade väljaehitamist. Kõik need asjad on rahaliselt

Ja nüüd palun üks lisaküsimus, Aivar Sõerd. Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, mis puudutab Siseministeeriumi valdkonna eelarveraha ümbertõstmisi eelarve menetluse viimases otsas ehk enne kolmandat lugemist. Ma mäletan, et rahanduskomisjonis me arutasime seda teemat. algselt need kolmanda lugemise muudatusettepanekud, mille järgi oleks raha läinud Siseministeeriumi valitsemisalast väljapoole, said rahanduskomisjoni ettepanekul ära muudetud ja raha tõsteti Siseministeeriumi valdkonda tagasi. Aga ütleme, need valdkonnad on nii laia haardega eelarves – meil on see tegevuspõhine eelarve –, et see jäi nagu ministeeriumi otsustada, kuhu see

see investeeringuraha ei peaks olema Siseministeeriumi eelarves. Ma tean, et ka meie erakonnakaaslased suhtlesid teiega ja see oli ka minu ettepanek, et rahanduskomisjon teeks ära selle asja, mis rahandusministri poolt tulemata jäi.

isegi volikogudes ei ole, kuhu need investeeringud plaanitud olid. Tartumaa näide on minu arvates ka väga hea. Ka seal sotsiaaldemokraadid võimul ei ole. Aga sotsiaaldemokraadid on väga paljudes Eesti piirkondades võimul. Ja tõesti, kui meie omavalitsusjuhtidel on võimalus, siis nad alati kasutavad seda, nad teevad ettepanekuid, ütlevad, et vaadake, siia Eestimaa piirkonda on ka raha vaja, siia on toetusi vaja, palun mõelge valitsuses nende asjade peale ka.Ja

turumajandusele, kui riik selle turumajanduse suunajarollis ei ole, on iseloomulik see, et ta koondab jõukust ja ta koondab ressursse sinna, kus nad juba on, ja võtab ära sealt, kus neid ei ole. Ehk ma arvan, et valitsusel ja parlamendil tegelikult peaks olema see roll.

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Haridusministeeriumi ametnikud on oma pikaaegse töö tulemusena valmis saanud mahukad uued põhikooli ja gümnaasiumi ainekavad. On täiesti selge, et muutuvas ajas tulebki aeg-ajalt üle vaadata see, kuidas me järeltulevat põlvkonda harime ja mida me neile õpetame. Kahjuks aga on globaalsed trendid – ma ütlen meelega trendid, sest traditsioonilistest ja kandvatest põhiväärtustest ollakse vähemusaktivistide eestvedamisel tõepoolest väga kaugele hälbitud väga kaugele hälbitud – jõudnud ka meie haridussüsteemi. Me teame, et juba praegu õpetatakse koolis uudseid peremudeleid kui normaalsust. Aga neis uutes ainekavades, mille järgi meie õpetajad peavad hakkama õpetama meie lapsi ja noori, on inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse valdkonda sisse kirjutatud ikka väga liberaalset ja voolavat õpikäsitlust. Kui praegu veel kehtivates õpieesmärkides on palju räägitud perekonnast, kodust, hoolivusest, hoolimisest, tunnetest, toetamisest ja vastutusest, siis uutes ainekavades on see kõik viidud miinimumini. Väga oluliselt on vähenenud selliste põhiväärtuste, nagu ausus, õiglus ja hoolivus rõhutamine. Oluliselt on vähenenud ka rõhuasetus kodule ja perele. Selle asemel on ainekavadesse lisatud LGBT-teemad ja nende teemade kõrval on esile tõstetud ka transtemaatika ning sooidentiteet. Nende teemade arvelt on vähendatud sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamist. Ütlesite kultuurikomisjonis, kus ma seda teemat põgusalt arutelus puudutasin, et küllap on selle uue diskursuse taga pädevad inimesed. Mina arvan, et pigem on need siiski lihtsalt mingit liiki aktivistid, sest pädevad inimesed, kes hooliksid meie noortest ja lastest, oleksid lähtunud siiani kehtivate üldinimlike väärtuste õpetamisest, mis toetaksid ka noorte vaimset tervist, mitte ei lammutaks seda. Ma siis küsingi. Kellelt need uued pädevused meie uutes õppekavades pärinevad? Mida arvab haridusminister isiklikult sellisest lähenemisest? Mitu sugu meil siis ikkagi on peale mehe ja naise, mis siiani oli kehtiv diskursus? Tõnis Lukas, palun! Austatud juhataja! Aitäh, lugupeetud küsija, väga hea küsimuse eest! Õppekava arendus on tõesti aastatepikkune töö, sellesse on kaasatud sadu inimesi ja nad kõik ei ole sugugi Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud. Kui ma komisjonis kõnelesin sellest [kaasatud] ringist, siis ma nimetasin tõesti ka teadlasi – õppekavade arendus on olnud teaduspõhine. Nii et neid nõuandjaid on olnud väljastpoolt ministeeriumi väga palju, kaasa arvatud tegevõpetajaid ja õppejõude ülikoolidest. Mida me nendest õppekavadest leiame? Õppekavad on oma üldosaga, nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õppekava, ja sinna on lisatud ainekavad. Nüüd, teie poolt nimetatud inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse ainekavad kuuluvad sotsiaalvaldkonna alla ja tõesti seal on suured muudatused. Nende muudatuste põhjendajaid olen ma ka kokku kutsunud. Kogu seda ringi, kellega seda kooskõlastatud on, ma ju ei tea, sest ministriks sain ma siis, kui ta oli juba valmis dokumendina meil ministeeriumisisesel kooskõlastusringil. Aga tõepoolest, seda ainekava olen ma hoolega uurinud ja võin ütelda, et tõesti, minu seisukoht on ka, et kool on praegu ühiskonda ühendav ja õpilastele turvalisust pakkuv,

pidevates muutustes [olevas] ja ka sõjafooniga ühiskonnas on õpilastel tegelikult nii vaimse tervise kui ka muid turvalisuse probleeme, aga kool ei saa neid süvendada, vaid peab aitama olukorda oma vastustega parandada. Ja tõepoolest, ka mina küsisin asjatundjate ringilt, et kui on viide sellele, et õpilane oma sooidentiteedi otsingutel võib valida paljude erinevate sugude hulgast, siis palju neid sugusid tänapäeval Sellele ma selget vastust ei saanud. Selle tõttu olen ma lisanud, nii nagu ma olen lisanud mõisted "perekond" ja "traditsioonid", õppekavasse ka ema ja rolli, mida siin seni ei olnud. Olen ka palunud lisada siia mõisted "naine" ja "mees" kasutanud seda väljendi puhul "naiste ja meeste võrdõiguslikkus". Austatud minister, teie aeg! Ja läheme nüüd täpsustava küsimuse juurde. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, lugupeetud minister! Tõepoolest, seda uut õpikäsitlust on välja töötatud juba kokku kuus aastat ja seal on sees ka tõepoolest sellist, mis on

Ja tõepoolest, rõõmuga roogiti praegu kehtivast ainekavast välja need mõisted, mida ka teie mainisite: "abielu", "ema" ja "isa". Samuti vähendati drastiliselt mõisteid "pere", "armastus", "toetamine" ja "vastutus". Asemele toodi sisse vägivalla mõiste. Juba kolmanda klassi ainekavades käsitletakse kõikvõimalikke vägivallateemasid. Selle asemel, et anda praktilisi oskusi turvaliste suhete loomiseks ja säilitamiseks, rõhutatakse just vägivalla eri vorme. Selline lähenemine kindlasti ei vähenda vägivalda, pigem suurendab seda.Eraldi alarmeeriv teema ainekavas on ikkagi need uued soostereotüübid ja nende käsitlemine seksuaalsuse kontekstis. Mida nende all on mõeldud? Mitu sugu on nende perekonna- ja inimeseõpetuse õppekava autorite meelest olemas? Millisele Eestis kehtivale seadusele või rahvusvahelisele dokumendile soo mõiste määratlemisel ainekava koostajad tuginevad?Loomulikult, ma tahan tunnistada ja tunnustada, et alates septembrist, kui uus minister sai ametisse, ehk teie, on toimunud mõned positiivsed arengud tõepoolest. Näiteks sõna "abielu" on uude perekonnaõpetuse ainekavasse tagasi jõudnud ja seda mainitakse koguni neli korda. Vahepeal, Reformierakonna ministri ajal avalikustatud dokumendis see puudus täielikult, küll aga räägiti mitmeid kordi lahutusest. Samuti puudusid ainekavades sõnad "ema" ja "isa", ehkki perekonnaseaduses on need kolm keskseks mõisteks. Tuleb tunnustada neid inimesi ja ka teid, kes vastavad parandused siiski sisse suutsid ja julgesid viia, sest ilmselgelt

Palun, Tõnis Lukas! Aitäh, hea küsija! Jah, ma kavatsen õppekavad esitada valitsusele kinnitamiseks. Nagu ma kõnelesin, siis mõisted "abielu", "traditsiooniline perekond", "ema", "isa" ja isegi sellised sõnad nagu "naine" ja "mees" oleme me õppekavasse tagasi pannud. Sellega seoses ma arvan, et need on õpetajatele olulised orientiirid. Kuidas vahepeal see asi natukene pidetumaks läks? Tõenäoliselt ei saanud praktikud, õpetajad-praktikud, kes ilmselt igapäevaselt lastega suhtlevad ja ka õppemeetodeid hästi tunnevad, ja teoreetikud ülikoolidest keskel keskel kokku. See tähendab, et on tekkinud tõepoolest teatav niisugune mõisteline segadus. Aga nagu ma ütlesin, siis vanemad inimesed ei peaks oma maailmavaatelist segadust kandma õppekavadesse või laste ette. Laste küsimustele peaks mingil määral suutma vastata. Ja tõepoolest, kui te kõnelesite vägivallast, siis mina ei arva, et vägivalda üldse ei peaks mõistena käsitlema, ja selle [äratundmise] õpetamine on kahtlemata väga oluline. Ma eile ka kohtusin Kiusamisvaba Kooli esindajatega. Vägivalla äratundmine ja koolikiusamise äratundmine on Eesti koolides oluliselt paranenud. See on väga oluline selleks, et seda vägivalda ja kiusamist vähendada. Aga hoolivuse, vastutuse ja niisuguse kogukondlikkuse, perekondliku vastutuse tasakaal on natukene minu meelest [paigast] ära läinud, selle tõttu selle tõttu ma ka perekonnaõpetusse soovisin sellist lähenemist, et perekonnas asju kooskõlastatakse ja seal ei ole oma individuaalne mina ainult. Nii et jah, mul on olnud siin eriarvamusi, aga ma arvan, et päris piisavalt on nüüd arvestatud ka minu ettepanekutega. Tänan neid eksperte, kellega täiendavalt konsulteerisin. Tänan üldse kõiki kaasalööjaid. Aga kinnitan teile, et teadus kannab meieni erinevaid voolusid. Me peame ära tundma, mis ühiskonda koos hoiab, liidab ja mis seda lahutab. Tingimustes, kus ühiskonna ühist

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Põhikooli ainekava muudatuste kohaselt on väga oluliselt vähenenud põhiväärtuste, nagu ausus, õiglus hoolivus rõhutamine. Oluliselt on vähenenud rõhuasetus kodule, perele ja armastusele. Neid teemasid on vähendatud ebaproportsionaalselt suures mahus. Samuti on ebaproportsionaalselt palju vähendatud kogu emotsionaalse arengu, enesekontrolli ja vastutuse osa. Suhtlemist käsitlev osa keskendub eelkõige konflikti lahendustele ja on mahult ebapiisav. Samas, tunnetest ja muudest suhtlemise üliolulistest aspektidest räägitakse pealiskaudselt. Paratamatult ma näen siin ennast kalgina ja empaatiavõimetuna näidanud naispeaministri ja samasuguse naisvalitsuse kahjulikku mõju. Miks rõhutakse põhikooli ainekavas vägivalla vägivalla eri vormide äratundmisele ja abi otsimisele, selle asemel et anda praktilisi oskusi turvaliste suhete loomiseks ja säilitamiseks? Selline lähenemine ei vähenda vägivalda, vaid pigem suurendab seda. Tõnis Aitäh küsimuse eest! Mida me kindlasti oma lastele peame õpetama, on valmidus ja julgus seista teiste eest. Ja mina astun praegu välja peaministri kaitseks. See, et selle valitsuse peaminister on naine, on väga hea. Peaminister on kaasav, empaatiline, hea kolleeg. Nii et ma arvan, et siin te pingutasite natukene üle.Mis üle.Mis puudutab üldiselt nende väärtuste vähenemist või sisse kirjutatud konkreetsete mõistete vähenemist, mida te tõite esile, siis siin üks põhjus on see, et õppekavade üldkontseptsioon on muutunud. Siin ei ole kirjeldatud aine sisu nii detailselt, vaid on üles loetud teadmised ja oskused, mis peavad mingi õppetaseme, õppeastme lõpul õpilasel olema. see ülesehitus on teistsugune. Ta ei ole nii detailne, ta ei kirjuta ümber õpikut ega kirjelda õppe sisu täpselt. Nii et kõiki mõisteid nii mitmel korral kui eelmises õppekavas me ei saagi siit leida, kuna õppekava ülesehitus on teistsugune.

teema on piirivalve ülesanded sõjalises kriisisituatsioonis. Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea minister! Piirivalve sõjaaja ülesanded või sõjaline võimekus on olnud teemaks tükk-tükk aega, mina isiklikult olen tõstatanud seda teemat vist teemat vist 15 aastat vähemalt. Ja me teame, täna me näeme, et ma ei ole olnud valel teel. Sõjaaja võimekus peab olema ühel organisatsioonil, kes on üles ehitatud ja kes on Eesti piiridel.

kuigi see on erakonnaväline küsimus. Siin ei ole ühegi erakonnaga tegemist, vaid see on meie ühine küsimus. Kui kaugele on meil Siseministeerium selle küsimusega jõudnud, loomulikult koos Kaitseministeeriumiga? Lauri Läänemets, palun! Aitäh, austatud küsija! Hea meel on tõdeda, et arenguid on. Oletan, et paljud märkasid, et 1. jaanuaril läks kogu merepiiri valvamine

mis konfliktidest või loogikatest räägime. Kui me räägime väiksematest aktidest ja võimalikest, ma ei tea, ei tea, massilistest piiriületustest, keegi proovib seda teha, inimesi kasutada relvana, siis selleks on täna Politsei- ja Piirivalveamet valmis. Me oleme harjutanud. Me oleme harjutanud koos Sotsiaalkindlustusametiga, koos kohtutega, koos omavalitsustega, koos Päästeametiga, koos Kaitseliidu ja Kaitseväega

kui me räägime konventsionaalsest rünnakust, kui meil on seal pataljonide kaupa vastast, siis see ongi Kaitseväe teema.

Ja nüüd palun täpsustav küsimus, Riho Breivel. Aitäh vastuse eest! Kuid see ongi see, et rahuaja küsimus ei ole tänane küsimus. Küsimus on selles, kui toimub konventsionaalne rünnak. Ka mina olen Ka mina olen käinud Ukrainas vaatamas, kuidas need asjad on ja oleme arutanud, kuidas need asjad on olnud. Ma ei küsigi teilt salajasi plaane. Ma räägin sellest, et

mille peale ma olen suunanud kogu oma tegevuse, on see, et piirivalvel peab olema võime sulanduda kohe Kaitseväe üksuste sisse. sisse. See tähendab, et need ohvitserid, kes on võimelised juhtima vastavaid üksusi piiri peal, peavad kohe suutma seda Kaitseväe alluvuses teha, ja sealt ei saa neid ära liigutada. Ja siit minu küsimus ongi. Te Te käisite nüüd kohapeal ja kindlasti vaatasite väga täpselt, kuidas need protsessid on seal toimunud. Piiri pealt kedagi ära ei tooda, vaid piirivalve on seal seal varustatud vastava võimekusega, käsuliinid on paigas. Nende juhtimissüsteem on paigas, nende lahingkäskude mudelid on paigas nii piirivalvel kui ka Kaitseväel, nad töötavad ühe standardi järgi. Meie oleme NATO standardis, järelikult meie piirivalveüksused peavad olema võimelised aru saama NATO standarditest, käsuliinidest ja süsteemidest. Ma usun, et te olete ka mingisuguse memo selle kohta teinud.

jah, Ukraina ei ole reforminud oma süsteemi selliselt. Neil on niimoodi, nagu see Nõukogude Liidu ajast jäi. Seal tegeleb piirivalvega kaitsevägi, see ongi teine loogika. Ja sellega ma olen ka nõus, et kõiki NATO standardeid peaks tundma ja mõistma

Aga Ukrainas, kui Ukrainast rääkida, sellest visiidist, siis elanikkonnakaitsest laiemalt me seal tõesti rääkisime, rääkisime evakuatsioonivõimalustest. Nende suur niisugune rõhuasetus, sõnum oli meile ka see, et me peame väga hästi läbi mõtlema kogu oma evakuatsiooniloogika. Sellega Päästeamet tegeleb,

See oli see peamine kogemus, mis me sealt saime. Sellest kogemusest ja ka eelnevast tööst, informatsioonist tulenevalt meil on valitsuse tegevuskavas ülesanne ülesanne Siseministeeriumile. Me esitame valitsusele ettepaneku, mis puudutab varjumiskohti, varjendeid, mis puudutab inimeste ettevalmistust ja koolitust. See on veel sellel aastal tulemas.

Suur tänu, austatud eesistuja! Härra minister! Meil omal ajal valvas piiri sõjaväestatud piirivalve,

kuidas teile öelda, selgeks tehtud partisanisõda, kõik varjumisalad ja see, kuidas vastu hakata. Praegu teie politsei, kes valvab piiri – meil piirivalvet ei ole

läheksid vangi kui kriminaalkurjategijad, mitte kui sõjavangid. Kuidas te mõtlete seda asja parandada? Tegelikult, ega praegu ei jõuagi parandada. Lähete ise piirile või? Suur tänu,

esimene või teine brigaad või rohkem, neid liigutatakse sinna vastasele vastu. Lõppkokkuvõttes, isegi kui sa oled seal piiri peal – ja ma ütlen nüüd, needsamad kaitseplaanid ja loogikad, aeg on muidugi edasi läinud 1990-ndatest, relvad on arenenud, ja kui me vaatame Ukraina kogemust –, ja mõnes kohas ollakse kindlasti piiri peal, siis mõnes kohas on vaja sügavust, et kaitset üles ehitada. Võib-olla pole mõtet kõiki piiri peal hoida. Neid loogikaid peab arvestama. Ma ei ütle seda, et see küsimus, mida te adresseerite siin, vale on. Ma ütlen, et töötab üks süsteem, töötab teine süsteem, ka tänane süsteem töötab. See ongi poliitilise debati koht. Aga praegu Siseministeerium peamiselt keskendub sellele, et Eesti piir piir oleks kaitstud ja peaks. Eesti piir peab täna. Me ehitame välja piiritaristut, see saab 2025. aastaks valmis. Kaitsevägi, nii nagu seadused ette on näinud, nii nagu parlament on andnud ülesande valitsusele tegutseda, tegutseb selle järgi,

Üht- või teistmoodi üks või teine versioon kindlasti töötab, ja töötab ka tänane versioon. See on poliitiliste valikute küsimus. Ma arvan, et see võib vabalt olla valimiste üks teema, ja pärast valimisi on võimalik sellega jätkata. Aga see, millele Siseministeerium praegu keskendub, on väga paljus Lisaks seaduses ette nähtud piiri valvamisele ja hoidmisele on meil elanikkonnakaitse. See on väga mahukas ja see on väga oluline protsess. Kui parlament ütleb, et me peame teistmoodi käituma või tegutsema, siis loomulikult me seda teeme. Aitäh!

Tulles tagasi teie eelkäija juurde, kes siin 2022. aasta eelarvet arutades, neid teemasid arutades, tõi ühe kokkuhoiukohana välja aastaid väga hästi toiminud Päästeameti ja kohalike omavalitsuste vahelise

Mulle küll tundub, et see on nüüd see koht, kus kahjuks peab ütlema, et õnnetus hüüdis tulles. Milline on teie seisukoht täna, olles selles valdkonnas, oma eelkäija otsuse kohta, kui ta otsustas, et see on just see koht, kus raha kokku hoida? Kusjuures need arutelud siin ja ma olen korduvalt ka temaga siin rääkinud ja selgitanud, et see on koht, mis meile näppu lõikab ja kus me inimelusid kaotame. Ei ole küll hea või viisakas öelda, et ma ju ütlesin, aga tegelikult me täna sinna jõudnud oleme. Palun teie seisukohta,

kärpis, ja "Kodud tuleohutuks" oli see programm, mis kärbiti ka ära. Kindlasti Keskerakond oskab täpsemalt öelda, miks nad seda valitsuses olles Ja ma arvan, et seal võib olla mõju, kindlasti on sellel mõju. Selles mõttes on teil täiesti õigus. Aga selle aasta eelarves miljon eurot projektile "Kodud tuleohutuks" on olemas ja on ka järgmiste aastate eelarvetes olemas. See on riigi eelarvestrateegias sees. Sotsiaaldemokraadid kunagi selle programmi algatasid ja

9 inimesel, kes tulekahjus hukkusid, oli suitsuandur olemas, teistel suitsuandurit ei olnud. Ma arvan, et siin on ka otsene seos. Üle poole tules hukkunutest on olnud kas joobes või joobekahtlusega isikud ehk see probleem on tegelikult väga suur. Ja kahjuks väga paljud, kes tules hukkuvad – Päästeamet käib nende juures

et neid inimelusid säästa. Me, tehes küttekolde korda, arvatavasti vähendame ka sellistes kodudes tõenäosust, et keegi võiks tulesurma surra.

et reageerida tuleõnnetustele, on piisav? Võib-olla on ka seal ülevaatamiskohti, et ei ole enam piisavalt mehitamist, et jõuda õigel ajal tulekahjudele. Kas on piisavalt neid inimesi,

lasteaedasid ehitama – kuigi see mõte kindlasti oli hea, mis te mõtlesite, aga väga vale ministeeriumi rea pealt –, tulid [rääkima] mõned päästjad, kes ütlesid, et täitsa kummaline: me oleme alamehitatud ja alarahastatud, aga tahame hakata ehitama meie ministeeriumi vahenditest lasteaedasid.

täita talle ettenähtud kohustusi? Lauri Läänemets, palun! Lauri Läänemets, palun! Aitäh! Mina olen ka sellega nõus, et see raha ei olnud ette nähtud Siseministeeriumi valitsemisalasse ja seal ta ei oleks pidanud olema. Kahjuks ta sinna jäi ja sinna tõsteti. Eks me kasutame seda raha siis siseturvalisuse loomiseks, aga ta oli mõeldud regionaalseteks investeeringuteks, oleks pidanud olema näiteks riigihalduse ministri all. Aga riigihalduse minister, no aus on vastata, ma tookord vastasin ka, ei pidanud oluliseks regionaalarengut, ei soovinud nende küsimustega tegeleda. Eks seda ta oskab ise kommenteerida.Mis puudutab Päästeameti võimekust reageerida, siis ma ütlen, et komandodes on see väga hea.

suheldakse omavalitsuste sotsiaaltöötajatega, kui seal on midagi vaja teha. Selles mõttes töötab hästi.Nüüd, mis aastate jooksul minu arvates viga on olnud – see on maailmavaateline küsimus –, mina sotsiaaldemokraadina ütlen, et õhuke riik, madalad maksud maksavad meile kätte. Seda me näeme täna ka, et kui me peame laiapindset riigikaitset ette valmistama, siis Päästeametis need inimesed, kes regioonides ja igal pool sellega tegelema peaks, on aastate jooksul kärpimistega ära koondatud

nii palju eelarvelisi vahendeid kui eelmisel ja sellel aastal pole Päästeamet oma ajaloos mitte kunagi saanud. Ehk väga tugevalt on sinna panustatud: 51 miljonit erinevateks investeeringuteks laiapindses riigikaitses.

Kui tuletada meelde Saaremaa lumetormi, siis ma ei näinud kuskil pealkirju, et siseminister oleks helikopteriga kohale lennanud, et inimesi seal toetada, aidata ja otsida lahendusi. Küll aga ma mäletan seda, et pagulased piiri peale tulid ja seal olid ummikud, siis peatati tegevused nii kauaks, kuni siseminister lendas helikopteriga kohale. Millest selline erisus? Kas te selgitaksite pisut? Inimesed Saaremaalt on minule [öelnud], et neid ei peeta oluliseks, peetakse oluliseks pagulasi.

Rong liigub aeglaselt.Aga kindlasti ma võin öelda, et siseminister oli arvatavasti üldse esimene riigiametnik – peale Päästeameti –, kes helistas Saaremaa vallavanemale, kes suhtles Päästeametiga, kes teadis täpselt, mida teeb Elektrilevi, millised probleemid on. Siseminister oli see, kes teiste ministritega, kes sellesse valdkonda puutuvad – probleem ei olnud ju Siseministeeriumi probleem, vaid elektriga tegeleb Elektrilevi, mis on rahandusministri vastutusalas –, ütleme –, ütleme niimoodi, [suhtles] päris palju. Ma püüdsin ka teistele ministritele öelda, et vaadake, seal tuleb kõvasti tegutseda. Selles mõttes ma olin põhimõtteliselt iga päev suhtluses nii Päästeameti juhi kui ka Hiiumaa ja Saaremaa vallavanemaga. Jah, Ukrainast oli raske sinna kohale tulla.Ma arvan, et seesama meede – pool miljonit eurot – lahendab väga palju küsimusi ära ka Saaremaal. Kui peaksid juhtuma pikaajalised elektrikatkestused, siis neil on võimalik hoida hoida majasid töös, kui seal on vajalikud ühendusvõimalused, on võimalik küttesüsteeme töös hoida, on võimalik kanalisatsiooni ja vett töös hoida. Ka see oli siseministri reageering sinna. Mina ei jää ootama, kui kaua läheb Elektrilevil aega, et need kaablid kuskile maa alla viia. Kui võimalus on, siis me lahendame selle probleemi teistmoodi.Aga jah, ma võin öelda, et ka Päästeameti jaoks kahjuks olid Elektrilevi reaktsioonid natuke aeglased, ja neilt tuleb väga palju ettepanekuid, kuidas sellistes kriisisituatsioonides teistmoodi teha. Kas või see, et kui on tegelikult teada, et homme seda elektrit ei tule, siis tuleb inimestele ausalt öelda, et seda ei tule, mitte saata sõnum, et "Homme tuleb!", "Homme tuleb!". Inimesed teevad oma arvestused. Võib-olla nad jäävad sinna lumme kinni. Neil võib olla kaheks päevaks toit olemas, aga neljaks päevaks ei ole. Kriisides peab olema aus ja seda kõike ette nägema.Mul on hea meel öelda, et kõige esimene inimene, kes kõigest sellest rääkis ja helistas mulle, oli Päästeameti juht, kes ütles – enne seda, kui me üldse meedias seda kuulma hakkasime, enne seda, kui Elektrilevi seda taipas ja kõike muud ütles –, et seal on probleem.

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma kõigepealt palun, et kui te vastate, siis tehke seda sellise valju ja selge häälega, mitte ärge rääkige nii, et see on kosta vaid esimestesse ridadesse. Siin taga on väga halb kuuldavus. See ei ole etteheide, vaid palve.Tulles küsimuse juurde, siis hiljuti te esitlesite jõuametkondade uusi juhikandidaate. Me teame, et sellele eelnes koalitsioonisisene käte väänamine. Teil olid avalikud vaidlused Kaja Kallasega ja lipsasid läbi mitmed nimed, kes kompetentsuse poolest oleks võinud kindlasti sobida, aga ilmselt oma poliitilise lojaalsuse või muu parameetri tõttu mõnedele koalitsioonipartneritele ei sobinud. Samas me teame ka seda, et kõigi nende ametite praeguste juhtide ametisoleku aeg lõpeb alles selle aasta keskel või teises pooles.Ja minu küsimus on järgmine. Me mäletame, et kui meie olime valitsuses, siis eelkõige meie ministrite juhitavates ministeeriumides oli täiesti märgatav obstruktsioon, eriti teatud ametite juhtide tasandil. Kas see, et praegu valitsus enne valimisi ja nii ennetähtaegselt on asunud tegelema jõuametitele uute juhtide valimisega ja uute juhtide paikapanemisega, on seotud sellega, et praegune koalitsioon kardab, et pärast valimisi võib valitsuse moodustada EKRE ja sellisel juhul on vaja garanteerida, et ametite tasandil saab käivitada opositsioonist juhitud obstruktsiooni EKRE juhitava valitsuse vastu? Aitäh, Aitäh! Ei, sellest me kindlasti selles tegevuses ei lähtu. Mina oma tegevuses olen lähtunud pigem sellest, et järgmise valitsuse moodustavad sotsiaaldemokraadid koos teiste partneritega. Praegu pole me ette näinud seda, et me teiega seda valitsust moodustama hakkaksime.

ametiaeg. Valitsus sõltumata valimistest peab tegutsema ja vaatama, et asjad riigis korras oleks. See tähendab seda, et kui me vaatame, kui palju tavaliselt Eestis koalitsiooni moodustamiseks aega läheb, enne kui uus valitsus paika pannakse, siis võtab see kuu aega umbes ja mõnikord on läinud poolteist kuud. Lähtudes sellest, siis suure tõenäosusega – ükspuha, kes uue valitsuse moodustab – Päästeameti juhi ametiaeg saab enne läbi, kui uus valitsus on paigas.

kuidagi nibin-nabin võib-olla jõuaks uus valitsus ajaperspektiivis tegeleda kaitsepolitsei uue juhi otsimisega. Aga ma arvan, et läheks kiirustamiseks, ja seda me kindlasti lubada ei saa. Ja teine asi, mida me peaksime arvestama, on see, et sellises julgeolekuolukorras mitte keegi ei taha, et tekiks mingisugune auk või vaakum. Me tahame pigem kindlust, et need uued juhid on olemas veidi varem, et nad saaksid kõrvalt õppida, ennast kurssi viia ja kohe hoogsalt jätkata. Me jätkuvalt oleme julgeolekukriisis, mille üks pool on sõjaline pool, agressioon Venemaa poolt

Selle valitsuse lõpust jääb väga vähe aega, et need inimesed ametisse saada. Ma arvan, et on väga vastutustundlik teha seda kõike praegu. Palun nüüd täpsustav küsimus, Mart Helme. et ... Ma muidugi natuke jahutan teie optimismi selles suhtes, et teie moodustate järgmise valitsuse. Nii palju, kui mina tean, siis viimase Norstati nädalaküsitluse järgi oli toetus sotsiaaldemokraatidele 4,8%. Nii et see just erilist optimismi, et teie olete valitsuse moodustaja[, ei tekita]. Te võite olla, kui te ületate 5%, valitsuse koalitsioonipartner, sellele ma vastu ei vaidle, aga valitsust te ilmselt siiski moodustama ei hakka. Seda esiteks. Teiseks. See on desinformeeriv jutt, mida te ajate siin sellest, kuidas peab juba ette paika panema uued juhid. Alati on võimalik jätkata vanade juhtidega, kui uusi pole veel leitud, nende tähtaega pikendatakse ajutiselt. On võimalik määrata kohusetäitjad, samuti variant. Nii et niisugune kiirustamine ja ülepeakaela enne valimisi uute juhtide määramine ei ole korrektne ja ei ole tegelikult demokraatlikule riigile kohane. Ja ei päde ka see, et on vaja saavutada poliitiline kokkulepe. Ei ole vaja saavutada poliitilist kokkulepet. Ei ole vaja. See on Siseministeeriumi haldusala ja Siseministeeriumi haldusala raames saate te tegeleda nende kandidaatide sõelumisega ja nende kandidaatide toomisega hiljem valitsusse, kui vaja. Selleks ei ole vaja, et Kaja Kallas ütleb teile, keda tohib ja keda ei tohi See on ka kindlasti üks asja aspekt. Ja kolmandaks või neljandaks või viiendaks ma tahan teile öelda seda, et ükskõik, kelle te praegu paika panete, meie valitsus need inimesed vahetab välja. Ja vahetab välja just nimelt selle pärast, et nad pandi paika selle valitsuse poolt vihuti enne valimisi selleks, nii nagu ma ütlesin, et tagada opositsiooni käsuliin obstruktsiooniks uue valitsuse suhtes.

Aga nüüd, mis puudutab seda, et vahetult enne valimisi. Ei ole, pool aastat on see protsess kestnud. Pool aastat on see protsess kestnud ja väga põhjalikult. Ja ma arvan, et te olete ka kursis sellega, et nii nagu politseijuhi vabastamiseks on vaja valitsuse otsust, on vaja ka politseijuhi paikapanemiseks valitsuse otsust ehk on vaja neid poliitilisi läbirääkimisi teha. Ma kujutan ette, et teie sõnum oli see, et ükspuha, kes teiega koalitsiooni võiks teha, et kui teie olete koalitsioonis, siis te ei kavatse oma koalitsioonipartneritega arvestada. No ma ei tea. Ma pakun, et teil ei pruugi see plaan läbi minna. Vaevalt, et teie koalitsioonipartnerid sellise suhtumise üle õnnelikud on. Mina soovitan lähtuda sellest, mida seadus ja seal kirja pandud loogika

et me ei taha lõhkuda seda demokraatlikku süsteemi, mis on taganud Eesti inimestele, Eesti ettevõtetele need võimalused, mis meil on, ja andnud selle riigi ja selle elu ja vabaduse. Me ei taha minna ka inimeste vabaduste ja põhiõiguste kallale. See ongi meil väga suur erinevus. Jah, ma saan aru, et teie oma maailmavaatest lähtuvalt lammutaksitegi, lõhuksitegi seda demokraatlikku süsteemi. Ma tean, neid näiteid ei ole vaja kaugelt otsida.

Võib-olla võtate ära võimaluse aborti teha ja kõik sellised asjad. Aga see ongi meie erinevus, on ju. Mina teen seda, mida parlament on öelnud, kuidas see demokraatlik protsess peaks olema. Ja ma mõistan seda, et teie tahate seda kõike lammutada, minna naiste ja kõigi teiste põhiõiguste kallale, sealhulgas põhiseaduslike institutsioonide. Ja Ja nüüd palun lisaküsimus, Kalle Grünthal. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ma kuulan teie juttu praegu, te räägite demokraatiast siin midagi. No andke andeks! Räägite Mart Helmele, et lihtsalt ei ole võimalik uuel valitsusel panna paika jõustruktuuride et tekib tühi auk. Ei teki. Tegelikult on põhjus, hea Lauri, selles, et te olete lihtsalt Kaja Kallase käpiknukk. Kaja Kallas viib teie baasil ellu sedasama poliitikat, mida ta rakendas siis, kui siin toimusid meeleavaldused, kui rahvale aeti kallale koerad, kui hambuni relvastatud mehed takistasid siin igasuguseid rahvale põhiseadusliku õigusega antud meeleavaldusi. Siis olid need jõustruktuurid väga kõvad. Aga siis, kui tuli venelaste tähtpäev 9. mai, siis see jõud kadus kõik ära, siis oli dialoogipolitsei. Miks me teeme rahvustel vahet? Ilmselgelt te te lihtsalt viite ellu demokraatiavastast protsessi praegu nende ametnike paigutamisega. Normaalses demokraatlikus riigis on valitsus, kes loob jõustruktuuride ametnike ametikohad ja see on nende seaduslik õigus. Jutt sellest, et tekib tühi auk – ei teki. Isegi kui teie lahkute, ka siis ei teki mingit tühja auku. Öelge, mis mu jutus oli vale. Aitäh, lugupeetud Aitäh, austatud küsija! Teate, see on teie nägemus, aga minul on vastutus, seadusega pandud vastutus, ja minister seda täitma peab, et need ametid töötaks, neil oleks juhid, ja seda ma teen. Nagu ma ütlesin teile, suure tõenäosusega – ükspuha, kes moodustab uue valitsuse Päästeameti juhi ametiaeg on enne lõppenud, sest lihtsalt kuupäevad on sellised. See on senine praktika. Ja kui ma vaatan varasemaid ametisse määramisi, siis ma võin teile öelda, et on erinevaid. Viimased: siin on olnud samal päeval määratud ametisse, kuu aega varem ametisse, ametisse, kaks kuud varem ametisse ja poolteist kuud varem ametisse. Nii et see praktika on Eestis ju – vahet ei ole, kas on valimised või mitte – täpselt samasugune olnud. Selles midagi erilist ei ole. Nüüd see vihje, et keegi on valitsuses kellegi käpik[nukk]. Ma saan aru, et peaminister kindlasti sooviks, et ta saaks painutada mind oluliselt rohkem, aga kahjuks see niimoodi ei ole. Me saame siin valitsuses väga hästi hakkama. Jah, meil on vahepeal erinevad nägemused, me vahepeal vaidleme, vahepeal kuulete teie ka seda, ja see on väga normaalne. Mina leiangi, et sotsiaaldemokraatidel kahe parempoolse erakonnaga valitsuses olles ongi olla missioon: tasakaalustada seda parempoolset nägemust, mis on hästi konkurentsipõhine ja vähemalt minu arvates tihti jätab jätab inimesed oma muredes üksi, võib-olla keskendub küsimustele, kuhu sotsiaaldemokraadid tahavad, et ei keskendutaks. See ongi meie missioon. Ma arvan, et ka järgmises valitsuses on see suuresti sotsiaaldemokraatide missioon. Üht[pidi] inimeste põhiõiguste ja vabaduste eest seista, aga teist[pidi] vaadata, et see riik liiga paremale ära ei kalduks. Ükspuha, millise maailmavaate järgi ühte nurka ära kaldumisel on väga kurvad tagajärjed kõigile ühiskondadele. Seda me oleme näinud. Vaatame kas või Poolat või Ungarit, vaatame Venemaad. Need ei ole kõige paremad näited, mille järgi õppida.

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Kaja Kallas kui Reformierakonna esimees on avalikult korduvalt kritiseerinud katuserahade jagamist ning teatanud, et selline tegevus tuleb ära lõpetada. Ometigi risti vastu oma kõlavatele loosungitele ta hoopis laiendas katuserahade jagajate ringi. Nimelt, selle valitsuse koostatud 2023. aasta riigieelarve sisaldas valitsuserakondade ministrite poolt jagamiseks ette nähtud katuserahasid. See on uus nähtus. Riigieelarve kohaselt oli Siseministeeriumi investeeringuna kavandatud 10 miljonit. Ligemale 5 miljonit sellest plaanisite te suunata MTÜ-desse ja kogukondlikesse projektidesse, mis kõik on seotud omavalitsustega, kus on võimul või võimuga tihedalt põimitud teie erakonnakaaslased, sotsiaaldemokraadid. Põhjusel, et sellised rahaeraldused olid seadusega vastuolus, võttis Riigikogu riigieelarve [kontrolli eri]komisjon need eelarveread riigieelarvest lõpuks välja. Ja nüüd on küsimus: kuhu need vabanenud 5 miljonit suunati, millistesse Siseministeeriumi haldusala tegevustesse? Lauri Läänemets, palun! Aitäh, lugupeetud küsija! Ma olen täna kaks või kolm korda sellele küsimusele vastanud. Hea meelega vastan uuesti. Jaa, loomulikult olen vastanud. Kõigepealt on kaks asja, mis on vale informatsioon, või kolm asja. Esiteks ei ole me kunagi soovinud, et see raha Siseministeeriumi eelarves oleks, need ettepanekud. See on punkt üks. Punkt kaks on see, et varasemalt on katuserahasid riigieelarve kaudu jagatud küll. Minu arvates olite ka teie siis valitsuses. Ja punkt kolm on see, et see valitsus ei leppinud sellist asja kokku.Aga

mõttes toetada erinevaid objekte, erinevaid tegevusi üle Eesti. See tõesti vastab tõele. Regionaalareng on meie programmis väga olulisel kohal. Nagu ma enne ka ütlesin, siis minu arvates Eesti taasiseseisvumise üks suuremaid häbiplekke on regionaalpoliitika. Meil on väga palju teadmisi [töökäsi vajavatest] Eesti maapiirkondadest, tegelikult töökohtadest,

vaadake, kui me nüüd maapiirkondadesse suuname raha, siis see on kurjast. Vaadake, millised kulutused on, las inimesed tulevad ja elavad näiteks Tallinnas. Aga me ei ole siiamaani suutnud kokku arvutada, kui palju kallimaks on Eestis läinud hõrenemine. Ma arvan, et sellel on palju kõrgem hind. See tähendab uute koolide ehitamist, uute õpetajate palkamist, uute teede rajamist, uute majade ehitamist. Samas, taristu üle Eesti seisab – seisab või on pooleldi kasutusel. Ma arvan, et see on oluliselt kallim asi. Jah, me oleme teinud neid ettepanekuid ja kui meil on võimalik, me teeme neid ettepanekuid veel. Mul on kahju. Tõesti, need ettepanekud olid regionaalse tasakaalu loomiseks. Ma tean, et EKRE saadikud olid nende hulgas, kes suure rõõmuga need maha hääletasid, et kindlasti inimesed üle Eesti – Setomaal, Hiiumaal, Saaremaal, Tartumaal,

jah, sellest on lihtsalt kahju, et regionaalpoliitika üht- või teistpidi toetust ei leia. Mina arvan, et kui Riigikogu saadikul või kui ministril on võimalik teha ettepanekuid, et elu maal ja väikelinnades kestaks ja areneks, siis ta peab seda tegema, mitte neid asju maha hääletama. Ja

meedias väitis, et oli poliitiline kokkulepe nende rahade jagamiseks, aga teie noore ministrina ei saanud sellest lihtsalt aru. Ja teiseks, kui EKRE oli valitsuses, siis sellel ajal sellist raha jagamist ei olnud. See oli teie poolt vale väide.Aga minu küsimuse juurde. Ajal, mil EKRE oli valitsuses ja siseminister oli Mart Helme, algatati Eesti idapiiri väljaehitamine. Piiri esimese etapi ehitustööd algasid 12. mail 2020 ja tänaseks on valminud kokku 23,5 kilomeetri pikkune piirilõik. küsimus on: miks te ei suunanud vabanenud 5 miljonit piiriehitusse? Eriti nüüd, kui kõik ehituseks vajalikud materjalid on märkimisväärselt kallinenud, on igasugune lisaraha hädavajalik, ja meie julgeolekuolukord on üsna hirmutav. Ma

mõned väiteparandused ma igaks juhuks teen, te saate need üle kontrollida. Esiteks, piiri ehitus ja kogu see protsess, ettevalmistus algas palju varem, kui EKRE valitsuses olemise ajal. Ma mäletan, et sotsiaaldemokraadid olid näiteks selles valitsuses, kus neid ettevalmistusi tehti enne teid. Aga ma arvan, et see ei olegi tähtis. Tähtis on see, et me kõik ühiselt oleme selle nimel pingutanud. Ma arvan, et see on oluline.Ja teine asi. Kaja Kallas pole kindlasti sellist asja, mida te ütlesite, väitnud. Selle kohta, et meil oli kokkulepe, et sotsiaaldemokraadid saavad oma ettepanekuid teha, võin mina küll öelda, et jah, see oli.

Need ettepanekud meil on. Muide, ma võin öelda, et sotsiaaldemokraatide ettepanek oli ka näiteks harvikhaiguste raviks 800 000 eurot sellesse eelarvesse panna. Seda teemat pole keegi kuidagi kritiseerinud. Minu arvates jälle väga õige asi – kuidas need lapsed tegelikult hakkama saavad ja nende laste vanemad. Me seda, mida oleme lubanud, ka teeme. Ja ma arvan, et üks olulisi lubadusi oli meil näiteks pensioni eest hooldekodukoht. See on seadusega vastu võetud. Ma tänan selle toetuse eest, et sotsiaaldemokraatide üks olulisemaid lubadusi sai koos EKRE-ga vastu võetud. See on hea näide: kui meil on head ettepanekud, me saame koostööd teha. Ja Ja nüüd on protseduurilisi küsimusi. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Ma veel kord, taas, jälle palun teil juhtida antud juhul siseministri tähelepanu sellele, et siin Riigikogus on täiesti lubamatu ministri valetamine. Eriti asjaolude kohta, kui ta väitis, et Kaja Kallas ei ole öelnud,

formaat näeb ette küsimuste esitamist ja küsimustele vastamist, mitte ministrile valimiskampaania tegemist ja rääkimist kõikidele teistest valdkondadest, ainult mitte oma valdkonnast. Ma See vastab tõele, et see on küsimuste ja vastuste formaat. Valetamine ei ole õige ja ilus, aga ma sisusse küll ei lähe, kas keegi valetas või mitte. Seda arbiitrirolli ma hetkel küll ei võta. Protseduuriline küsimus, Mart Helme, palun! Ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et idapiiri või täpsemalt kontrolljoone väljaehitamise ümber löödi lokku tõesti mitu aastat, mille jooksul Reformierakonna juhitud valitsus ajas idapiiri ehitamise hinna müstiliselt kõrgeks, mistõttu mingid tööd praktiliselt peale ei hakanud. Ka praegune Riigikogu esimees käis koos minu kui siseministriga piiri peal vaatamas, oludega tutvumas. Ja siis eraldas meie valitsus konkreetselt ehitustööde jaoks raha, mille peale läkski konkreetne ehitamistöö, mitte mingisugune õhu võngutamine, lahti. Nii et see on väga oluline detail. Ehitamine läks lahti Jüri Ratase teise valitsuse ajal, mitte varem. Enne tehti üks kolmekilomeetrine näidislõik, mis oli tõepoolest näidis, mille alusel hiljem alustati juba mastaapsemaid ehitustöid. Mis puutub sellesse, et pole võimalik et pole võimalik kiirendada – no on küll võimalik kiirendada, on küll võimalik kiirendada. Aga see ei ole protseduuriline. Ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Läheme nüüd lisaküsimuse juurde. Helle-Moonika Helme, palun!

et see oli valitsuse otsus, aga teie noore ja kogenematu ministrina ei saanud nendest asjadest lihtsalt aru. Need on tema sõnad ja need on stenogrammis kõik olemas. Tõmbasite siin enne mingeid paralleele Putini Venemaa ja meie vahel, mingeid täiesti meelevaldseid paralleele. Vabandust, vabandust, aga millise erakonnaga

Ja see ilmselgelt on ka põhjuseks, miks te Narvas tanki äraviimisel kasutasite dialoogipolitseid. Aga

Eesti piir oleks kindlalt kaitstud. Ma arvan, et see on siin oluline asi. Aga kui me tahame mõõtu võtta, siis me võime rääkida sellest. Ma vaatasin neid tabeleid, kuidas päästjad palka said. Näiteks kui EKRE oli valitsuses, siis päästjatele null eurot. Null eurot palgatõus – näiteks.

neid lõikudevahelisi nime[sid] täpselt ei tea, aga 2025. aastaks on see maismaapiir valmis ehitatud. Täna on seal 13 kilomeetrit valmis.

Soovige või proovige seda näidata, kuidas tahate, aga see ei vähenda asjaolu, et sotsiaaldemokraadid selle alustamise juures ja jätkamise juures on olnud. Aitäh!

Jüri Ratase teise valitsuse ajal tõsteti päästjate palku – tõsi küll, mitte palju, 5% – ja tõsteti reatöötajate palku, mitte ülemuste palkasid.

valitses enne, Reformierakonna pika võimutsemise ajal. Keegi ei teadnud, kus täpselt on kontrolljoon, sest see oli metsa ja võssa kasvanud. Ja kui Eston Kohver rööviti Vene Föderatsiooni eriteenistuste poolt, siis selguski, et Reformierakonna pika ja viljaka valitsemise ajal on eriti viljakalt kasvanud võsa – võsa piiri peale. Ja siis tõepoolest ei jäänud

meid jälgivaid inimesi ja ka rahvasaadikuid desinformatsiooniga mitte kostitada. Aitäh! Ma kordan korra veel üle: kui me teeme protseduurilisi küsimusi, siis nad peavad tõesti olema ka protseduurilised küsimused. Mart Võrklaev, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Minu küsimus tegelikult seda puudutabki, et mis see protseduuriline küsimus on. Kas protseduuriline küsimus on saanud siin saalis osaks sellest, et pidada debatti? Et kui sul sõnaõigust pole, siis siis saaksid oma arvamuse välja öelda? Kuna mulle tundub, et see nii on – kuigi ma sellega nõustuda ei saa –, siis ma mõned valed kiiresti lükkaksin siin nüüd ümber. Ei vasta tõele, et Reformierakond pole piiri ehitusega tegelenud. Reformierakond oli see, kes piiri väljaehitamist alustas. Ja lisaks on siin kõlanud valed, et Reformierakond toetab katuserahasid. Ei, Reformierakond on ainuke parlamendierakond, kes on öelnud, et katuserahade jagamine Riigikogus tuleb lõpetada. Reformierakonna ridades on ka saadikuid, sealhulgas mina, kes seda ei tee. Kindlasti ei jaga Reformierakonna valitsus valitsuse poolt katuserahasid, mida tegi EKREIKE valitsus. Aga jah, minu küsimus on protseduuriliste küsimuste kohta, minu meelest on see kõik väljunud siin saalis ammu kodukorra piiridest.

Ja juhatajana – seda on öelnud ka teised juhatajad – on praktiliselt võimatu, kui keegi hakkab midagi küsima protseduurilise küsimuse all, see peatada, see katkestada, see lõpetada, sest sa mitte kunagi ei tea, kas see on siis protseduuriline või ei ole. Lühidalt öeldes, protseduuriline küsimus peaks olema seotud nende protseduuridega, mida istungil läbi viiakse: kas neid on rikutud, kas neid ei ole rikutud. Protseduuriline küsimus võib olla ka teatud tehniline küsimus,

Protseduuriline küsimus, Mart Helme, kui nad kriiskasid ja lärmasid ja lõugasid siin saalis ja kuritarvitasid protseduurilisi küsimusi. Nemad on need, kes on selle tava siin juurutanud. Kes külvab tuult, see lõikab tormi. Aitäh!

Palun, Helle-Moonika Helme, protseduuriline küsimus! Mul on selles mõttes protseduuriline küsimus, et äkki lugupeetud eesistuja kinnitaks üle.

istungi läbiviimise reeglite kohta, võib ta esitada istungi juhatajale küsimuse." Nii, me oleme kaheksanda teema juures, mis on eelnevalt registreeritud. Selle teema on registreerinud Riigikogu liige Kalle Grünthal. Vastab Vabariigi Valitsuse liige siseminister Lauri Läänemets ja teema on võrdne kohtlemine. Kalle Grünthal, Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud siseminister! Minu teema on tõesti võrdne kohtlemine. Meie põhiseaduse § 12 ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, keele või muude asjaolude tõttu. Ja mul on oma küsimust esitades sügavalt hea meel, et hea minister on samuti pärit Paidest ja ta tunneb kohalikke olusid väga hästi. Ma räägin teile kahest juhtumist, mis toimusid Paides.Kõigepealt, ma usun, et te olete teadlik Kreisi Trahteri olemasolust, kus nädalalõppudel vahel käivad seal sihukesed tansulkad. Näed, oled isegi käinud seal, eks ju. Asi selles, et detsembri alguses toimus seal ka pidu ning vastakuti läksid kaks ukrainlast ja üks eestlane. Tulemus oli see, et välja pidi kutsuma kiirabi ja politsei. Kiirabi tuli, politseid ei tulnud. Ei osanud midagi sellest juhtumist arvata. Aga aastavahetuse aegu oli teine juhtum, kui üks kohalik taksojuht võttis peale kolm ukrainlast, sõitis nendega mööda linna ringi, sinna-tänna, ja arve tuli umbes 70 eurot. Ja siis teatasid ukrainlastest reisijad, et nemad ei maksa, nad ei pea maksma. Taksojuht viis nad politsei juurde ja palus sealt abi. Lukustas muidugi enne uksed ka, et nad välja ei saaks. Palus abi politseinike käest ja politsei ütles niimoodi, et ülevalt on tulnud käsk mitte sekkuda ukrainlastega seotud probleemidesse. Siit mu küsimus, hea minister: mispärast siis nende suhtes seadus ei rakendu, kui nad on toime pannud väärteo või kuriteotunnustega teo? Aitäh, Lauri Läänemets, palun! Aitäh, lugupeetud küsija ja kaasmaakonnakodanik! Kindlasti ei ole sellist käsku politseis antud mitte kuskil üle Eesti. Kõiki Eestis olevaid inimesi koheldakse võrdselt. Selles mõttes ei ole. Aga ma saan aru, millele te viitate. Ja ma arvan, et see vastus on ikka selline, mida ma siin täna olen puudutanud ka. Kui varasemalt on kogu aeg kärbitud või politseis ja päästes on tehtud palgatõuse sisemiste ressursside arvelt, siis see tähendab seda, et keegi on lahti lastud, seda süsteemi on koomale tõmmatud. See valitsus praegu, mina praegu, tõesti, me püüame seda tagasi teha: palgatõusud, väga olulised, 17% Politsei- ja Piirivalveametis keskmiselt. Mitte ainult eesliinitöötajatel, vaid kõigil on palgatõus, kõigil on palgatõus. Loomulikult, kui politseinikke on vähe, siis võibki see reageerimine aega võtta, siis sätitaksegi prioriteete. See ongi poliitiliste valikute, varasemate poliitiliste valikute tulemus, mida te näete. Ma arvan, et seda on aus öelda.Ja ma arvan, et teie küsimus läheb kokku väga hästi sellega, mida siin teie kolleeg, erakonnakaaslane enne ütles. Ma siis täpsustan korra ka, ma võtan ametlikud numbrid. Aastal 2020, kui EKRE oli valitsuses, siis riigieelarves eraldati nii politseile kui päästele 2,2% palgatõusuks. Sellest sai patrullpolitseinik 4,5% ja päästja 9,8%, selles mõttes oli teil õigus. Kui te aru saate, siis 2,2% eraldati, aga palgatõusud olid oluliselt suuremad. See tähendab, et selle tulemusena keegi koondati ära. Keegi koondati ära. Seesama, Kalle Grünthal, teie küsimus. Teie ees istub Mart Helme, kindlasti on tema tegevuse mõju ka sellega seotud. 2021.

Sellest on väga kahju.Aga ma tean, Kalle Grünthal, et te kuulete alati väga erinevat infot, mis mõnikord ei vasta tõele. Me olime teiega 3. jaanuaril Paides koos, kui asetasime pärgi vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde. Ma mäletan kahte lauset, mis te ütlesite. Üks oli, et Eesti iseseisvusega on lõpp, ja teine – vabadussõja mälestusmärgi juures, tahvli juures ütlesite –, et teil on häbi esiisade tegude pärast. See kohutas mind ja kõiki teisi seal.

Kõigepealt, alustan järjekorras sealt, mis ta rääkis selle kohta, kui ma küsisin, miks politsei ei algatanud menetlust. Ta räägib meile, et politseil on vähe ressursse ja raha ei ole. No anna andeks, hea Lauri! andeks, hea Lauri! Taksojuht viib need õigusrikkujad politsei nina alla. Sellel hetkel see politseinik oli tööl ja ta oleks pidanud seda menetlust alustama. Seda esiteks. Teiseks, ma ei eita seda, et ma pidasin vabadussõja monumendi juures kõne, milles ma ütlesin, et Eesti iseseisvus on hädaohus, ja meil on häbi selle pärast, et et meie esiisad võitlesid vabaduse välja, kuid meie laseme sellel nagu liival sõrmede vahelt läbi libiseda.Aga minu küsimus. Ma panen teid veel korra proovile, teie oskused siseministrina. Teatavasti on Riigikohus 14. juulil 2022 võtnud vastu otsuse, millest selgub, et riigiprokurörid Vahur Verte ja Raigo Aas on kohtumenetluse ja eeluurimise käigus esitanud valeandmeid, võltsinud menetlusdokumente (karistusseadustik § 316), kasutanud võltsitud menetlusdokumente, takistanud teadvalt menetlusosaliste kohtueelsele menetlusele ilmumist (karistusseadustik § 317) ja loonud kunstnikud tõendid ehk moonutanud kriminaalasjas tegelikke asjaolusid, ja seda kodanik K. K. suhtes, kes oli kohtu alla antud § 184 järgi. Minu küsimus on see ja käsitlege seda ka siis kuriteoteatena. kuriteoteatena. Kas te annate oma alluvatele käsu algatada nende kahe riigiprokuröri suhtes kriminaalmenetlus, kuna see informatsioon, mis ma andsin, on tõene ja leitav ka [Riigikohtu] kriminaalkolleegiumi kodulehelt? Aitäh,

Tegemist ei ole süüteoga. Tsiviilvaidlused tegelikult peaksid minema kohtusse. Aga loomulikult – ja ma ütlen nüüd siia juurde –, kui politseil on võimalik aidata, siis ta peab aitama: taksojuhti, Eesti inimest, Ukraina nimest, Vene inimest, ükspuha keda. Selleks politsei on olemas. Ma ei oska seda asja täpselt kommenteerida, kuna ma pole sellega kursis. Aga üks on õiguslik pool ja teine on see, mida saab teha, kui see on võimalik.Mis puudutab prokuratuuri tegemisi, siis see on Justiitsministeeriumi vastutusala. See küsimus peaks minema justiitsministrile. Mis puudutab kaitsepolitsei tegevust, siis ma ei kahtle, et kaitsepolitsei kõigi juhtumitega, kus on tegelikult probleemid, tegeleb. Me oleme neile ka võimalusi loonud selle jaoks. Ma usun, et nad tegutsevad heas usus, ja mitte ühtegi asja, mida peaks menetlema, nad menetlemata ei jäta. Aga siseminister ei anna uurimise algatamise või uurimise lõpetamise suhtes käske ei kaitsepolitseile, ei Politsei- ja Piirivalveametile. Seaduse piires nad teevad seda ise. Kui seal on küsimusi

Ehk siis seda saab vaadata.Aga ma tean, nii nagu ma ütlesin, sotsiaaldemokraatide nägemused võivad EKRE-ga vahepeal olla sarnased, kui me räägime inimeste toimetulekust ja hakkamasaamisest. Meil kindlasti on seal ühisosa. Aga meie nägemused on väga erinevad, mis puudutab inimeste põhiõigusi, demokraatiat, demokraatia lõhkumist või demokraatia kaitsmist, seda riigikorda, mis meil siin on, ja inimeste vabadusi. Seal me oleme väga erineval poolel. Ma arvan, et teie küsimus tegelikult adresseeris seda väga hästi. Ma kujutan ette, et teie maailmavaate järgi te sekkuksitegi igal juhul sellistesse protsessidesse protsessidesse ja nii-öelda poliitiliselt, kus tegelikult peaks Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet või prokuratuur iseseisvalt tegutsema. Kui on probleeme, siis need tuleb õiguslikult lahendada parlamendis, aga mitte minna lammutama demokraatia alusprintsiipe. Aitäh, Ja nüüd palun protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Minu protseduuriline küsimus on see, praegu siseminister näitas ilmselgelt ära, et ta ei tunne üldse kriminaalmenetluse valdkonda. Ta ei tunne seda olukorda, kellel on õigus algatada kriminaalmenetlust. Ta räägib mingisugusest demokraatiast,

Ma esitan veel kord palve siseminister Lauri Läänemetsale: palun algatada kriminaalasi nende prokuröride suhtes. See kuulub teie alluvusse. Ei ole mõtet rääkida mingisse komisjonisse pöördumisest. Aitäh,

tunned Paide kõrtse ja ma saan aru, et siseministrina ei saanud sa teada, mis seal tegelikult juhtus, siis ma loodan, et küllap vastad ja uurid kirjalikult Kallele, kuidas seal oli. Aga mina saatsin kirja sulle ära, ka ukrainlastega seoses.

Eesti toetust maha. Aga kui palju taolisi inimesi üldse on, kes on juba ammuilma Ukrainas või kusagil mujal, Poolas või kus iganes, eks ju, aga meie maksumaksjana maksame neile seda

on Euroopas antud aastaks ja seda tuleb pikendada. Eesti on otsustanud, et me automaatselt seda ei tee. Selles mõttes kõik põgenikud, kes siin on, peavad seda soovima, uuesti sooviavalduse tegema. See protsess on juba alanud ja selle protsessi käigus

selle kohta ma vastust kahjuks anda ei saa. Seda nad teavad seal ise. Aga ma pean, vabandust, ütlema teie küsimuse ajal vastuse ka Kalle Grünthali nõudmisele, mis siin esitati, et ei jääks valesti kõlama.

Mina seda tegema ei lähe. Ma seisan vastu sellisele tegevusele, et poliitiliselt minnakse politseijuhte lahti laskma, minnakse prokuröridele kallale. Kui seal on eksitud, ja mõnikord eksitakse ma seda tean, et eksitakse ja mõnikord ei tunnistata vigu –, siis selle jaoks on oma menetlusprotsessid. Selle jaoks on parlamendis ka oma koht olemas. Ja sellepärast ma ütlesin, et EKRE ja sotsiaaldemokraatide erinevus ongi selles, et kui meil on demokraatlikud reeglid, siis need kehtivad kõigi jaoks, mitte nii, et kui me võimule saame, siis läheme lõhkuma ja laamendama. Minu üleskutse on tegelikult ka teile, Kalle Grünthal, et kasutame neid kokkuleppeid, mis meil ühiskonnas on. Ärme politiseerime neid protsesse ja ärme politiseerime

Ma tahan juhtida siseministri tähelepanu sellele, et ka siseminister on kodanik ja kodanikuna on tal kohustus reageerida, kui ta näeb, et seadust rikutakse ja kodanikke koheldakse erinevalt. Meil on väga palju näiteid sellest, kuidas praegune valitsus on teinud esimese järgu kodanikud ja teise järgu kodanikud. Ühtedele võib koerad kallale ässitada, teiste puhul, isegi kui on tuvastatud kuritegu, prokuratuur ei tõsta toru, sest selline on ilmselt

esitada küsimusi, siis seda saab järgnevate minutite jooksul teha. Mul on palve, et kui Riigikogu liige alustab oma küsimuse esitamist, siis ta kohe ka ütleb, millisele valitsuse liikmele see küsimus on adresseeritud. Jaak Aab, palun! Tänan, austatud Riigikogu esimees! Minu küsimus on haridus‑ ja teadusminister Tõnis Lukasele. Hea minister! Seoses eelarvega on palju juttu olnud õpetajate töö väärtustamisest. Nagu me teame, siis nii eelarves kui ka minu teada valitsuse määrusega vist on ära kinnitatud need summad, mis lähevad üldhariduskoolide õpetajate alampalga tõstmiseks, ja natukene sinna peale ka, teatud protsent. Alampalk tõuseb 23,9%. See on kõigi koolipidajate juures,

tõsine probleem on kohalike omavalitsuste poole peal, kes on enamiku üldhariduskoolide pidajad ja omanikud. Sealsamas on nendel kohustus ka lasteaedade osas, eks ju, alushariduses ja lasteaiaõpetajate palgatõusu garanteerimine sellises mahus. Ma ei hakka pikalt kirjeldama, mis on need omavalitsuste niisugused prognoosid, palju neil maksutulu tõuseb, aga seal on väga palju kulukohti: on kultuuritöötajad, teised omavalitsuse töötajad, on energiahindade tõus. Ja on kostnud hääli, et päris keeruline on kindlustada seesama tingimus ka lasteaiaõpetajatele, samasugune palgatõus lasteaiaõpetajatele. Kõik väga pingutavad, enamus saab hakkama. Te olete öelnud, et te veel püüate seda probleemi lahendada. küsimus on: kas sellele on selle aasta jooksul mingit lahendust ette näha riigi täiendavate vahendite osas? Ja teine küsimus: kas see palgavahendite kasv, mis õpetajatele ette oli nähtud, on planeeritud edaspidi ka riigi eelarvestrateegias 2024–2026? Tõnis Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud küsija! Lasteaiaõpetajad saavad olla kindlad, et nende palk on võrreldav kooliõpetaja palgaga ja et see tõuseb. Minule ei ole praegu teada ühtegi omavalitsust, kes seda otsust ei tee.

lasteaiaõpetajate palka teiste õpetajatega võrdsel või peaaegu võrdsel tasemel. Nemad juurde pole saanud. Teised, kes olid kaugel sellest kooliõpetaja palga tasemest, said päris oluliselt raha juurde. siin on tegelikult olnud ebavõrdne kohtlemine ja praegu on omavalitsused erinevas seisus. Mõned tegid need otsused kiiresti ära oma volikogudes ja tõstsid vastavalt 90%‑le kooliõpetaja palga alammäärast oma lasteaiaõpetajate palgad, magistri puhul 100%-le, mõnel on olnud see valusam. Aga minu teada see kõigile tuleb. Mis nüüd teha? Tõepoolest, ega see ka suure debati all ei olnud eelmisel aastal, kui õpetajate palku tõsteti, et omavalitsustel on suured mured seoses sellega, et õpetaja palk tõuseb liiga palju ja tugipersonali või siis koolide majanduspersonali või lasteaiaõpetajate ja huvikooliõpetajate ja paljude teiste võrreldavate palgasaajate palgad nii palju ei tõuse. Mõnel juhul isegi tehti märkusi haridus‑ ja teadusministrile, et liiga palju tõuseb õpetajate palk.

palgatoetuste süsteemi nii alushariduse õpetajatele kui ka huvialakooli õpetajatele võrreldavalt siis treenerite ning laulu‑ ja tantsupeo kollektiivijuhtide palgatoetuse süsteemile, kus mõlemal oleks oma osa. Me töötame seda mudelit välja. Huvialakooli õpetajatele töötame välja koos Kultuuriministeeriumiga, alushariduse õpetajatele töötab seda välja haridusministeerium. Katsume selle veebruarikuu jooksul esitada ja rahalised taotlused 2024. aasta eelarvesse ka käima panna. Nii et jah, plaanis on seda omavalitsuste muret vähendada. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Marko Šorin, palun! Tänan, esimees! Lugupeetud haridus- ja teadusminister! just saite värskelt vastata, aga ma küsin natuke teistlaadi küsimuse, mida on täna siin korduvalt ja korduvalt käsitletud, aga ühe teise ministri poolt, ehk need Siseministeeriumi eelarverea peal olnud lasteaiad ja muud haridusasutused. Ma usun, et nende küsimuste käigus teil võis pakitseda, et tahaks haridusministrina seda teemat kommenteerida, sellepärast et vaatajad, kes võib-olla jälgivad seda infotundi, ei pruukinud üldse aru saada, missugusel teemal vaidlevad Riigikogu saadikud siseministriga. Pidevalt tekkis konflikt.

Tõnis Lukas, palun! aktiivsete kodanike kohtumine riigieelarve kontrolli [eri]komisjonis. Seal ma sain oma arvamuse ja kirjelduse välja öelda, kuidas see süsteem Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vaadates on. Tõesti, Haridus- ja Teadusministeeriumil niisuguseid voore, ka taotlusvoore, kus omavalitsused või ka vabahariduse organisatsioonid otse pöörduvad raha saamiseks mõneks investeeringuks või muu tegevuse kulude katmiseks, ei ole. Nii et jah, seda tegevust olen ma seni kõrvalt vaadanud. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Minu küsimus on siseminister Lauri Läänemetsale.

on. See tähendab, et ma pean kordama ennast. Siin oli Kalle Grünthali soov, et siseminister algataks, rõhutan, sõnad olid

siseminister seda teha ei saa. Tõesti ei saa ja ei tohiks teha, on see vastus. See ongi erinev nägemus demokraatiast, et kas nii peaks tegema. Ja ma ütlen, et kui et kui – selle väitega ma olen nõus – tõesti keegi märkab, et kuskil on toime pandud mingisugune kuritegu või midagi muud, siis sellest tuleb teada anda. Kui mina sellest tean, siis mina annan sellest teada. Aga kui Kalle Grünthal teab sellest, siis Kalle Grünthal peaks sellest teada andma. Kõik me peaks sellest teada andma, mitte tulema siia saali ja rääkima, rääkima, rääkima. Ja kui seda menetlusse ei võeta, siis ma ütlen, et siseminister ei ole see, kes läheb ja ütleb, et Kalle Grünthalil on õigus. Selle jaoks on Eestis olemas süsteem, kuidas see käib, kuskohas see fikseeritakse. Kui on alust kahtlustada midagi, siis siin parlamendis on loodud selle jaoks ka vastav komisjon, mis seda järelevalvet teostab. Ma loodan, et sellesse komisjoni on see teema jõudnud. Kui ei ole, siis mul on küsimus, miks ei ole. Kui on toime pandud mõni kuritegu, siis sellega tuleb kohe ja kiiresti tegeleda. Minu üleskutse: palun, ärme seda jäta. Aga tõesti, demokraatiaga ta on seotud niimoodi. Ma olen mitu korda öelnud, et sotsiaaldemokraatide ja EKRE erinevus selles seisnebki. Me hindame ja peame väga oluliseks neid demokraatlikke väärtusi, mis Eestis on. Siseminister ei lähe üksinda suvalisel päeval lahti laskma politseijuhti. Siseminister ei lähe algatama prokuröride suhtes mingisuguseid menetlusi. Siseminister ei tee seda ka Riigikogu liikmete, teiste erakondade puhul. Siseminister üldse ei anna selliseid suuniseid, et vaadake, seal on keegi või seal on. Selle jaoks on olemas organid. Aga siseminister seisab selle eest, et et need õiguskaitseorganid saaksid oma tööd teha, et neil oleks palgaraha. Need palgatõusud tulevad sel aastal, väga suured tulevad Kaitsepolitseiametis, politseiametis, Päästeametis.